Уважаеми народни представители, заседанието продължава с доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.

Уважаеми колеги, ще Ви запозная с: „ДОКЛАД на Комисията по регионална политика и местно самоуправление относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 202-01-81, внесен от Министерския съвет На свое редовно заседание, проведено на 10 януари 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 202-01-81, внесен от Министерския съвет.

Предложените изменения и допълнения в закона са насочени към запълване на установената празнота в действащата нормативна уредба по отношение на изграждането на различните видове пристанища и пристанищни съоръжения и подводни линейни обекти на техническата инфраструктура в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища – дъното на българския участък на река Дунав. Съществуващият правен режим обхваща сухоземната територия на страната и не може да бъде използван директно за морски територии, тъй като последните не са изброени сред териториите, попадащи в обхвата на регулиране

С предложения законопроект се определя компетентният орган, разрешаващ изработването на подробни устройствени планове и на техни изменения, и предхождащата разрешаването съгласувателна процедура, в която участват министрите на икономиката, енергетиката и туризма, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на културата, на околната среда и водите, на вътрешните работи и на отбраната. Предложено е одобряването на плановете и издаването на разрешение за строеж да е от компетенциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството или на упълномощено от него длъжностно лице. Представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството подкрепиха законопроекта, като същевременно изказаха някои бележки и предложения, насочени към прецизиране и допълване на неговите разпоредби. Макар и по-изчерпателен и широкообхватен от предишния законопроект, разгледан в комисията, който регламентираше само изграждането на енергийни обекти, и в този законопроект остават неуредени въпроси, които се нуждаят от допълнителна регламентация. Не са уредени въпросите, свързани с условията и реда за разрешаване изграждането на всички допустими обекти и съоръжения, предвидени в закона, като брегоукрепителни, брегозащитни и други хидротехнически съоръжения, както и на изкуствени острови. Обърнато бе внимание, че предложеният в законопроекта режим третира морското дъно само в границите на вътрешните морски води и териториалното море, но не предлага решение за изграждането на визираните обекти в останалата част от обхвата на морските пространства, на континенталния шелф и изключителната икономическа зона, върху които съгласно действащите разпоредби страната ни осъществява суверенни права и разрешава строителството на съответните обекти и съоръжения. В законопроекта се предлага за изграждане на линейни обекти да се учредява право на строеж. съществуващата законодателна уредба е възприето правото на строеж да се учредява за изграждане на площадкови обекти, а за линейните обекти да се учредяват сервитутни права. Същевременно следва да се допълни, че с парцеларните планове ще се определя не само трасето на съответните линейни обекти, но и сервитутните зони за безопасност на корабоплаването. Целесъобразно е също така дефиницията за подводен линеен обект на техническата инфраструктура да се синхронизира с дефиницията по Закона за устройство на територията. Необходимо е да се прецени необходимостта от генералния план, който не съществува като категория план в Закона за устройство на територията, или да се определи съдържанието му, ако се възприеме същият да остане като същевременно подкрепиха направените предложения за прецизиране на отделните разпоредби

правни въпроси: „На свое заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства,

На заседанието присъстваха представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Законопроектът беше представен от името на вносителите от господин Кристиан Кръстев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Предлаганото изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България цели преодоляване на празноти в уредбата на обществените отношения, свързани с изграждането на пристанищни съоръжения в акваторията на Черно море и на река Дунав и законовата уредба на статута на така наречените „пристани”. Също така се предлага нормативно разрешение на процедурите за разглеждане на инвестиционни инициативи за изграждане на нови или разширяване и модернизиране на съществуващи пристанища. Усъвършенства се регламентацията на пристанищните дейности и услуги; дейността по регистрация на пристанищата и на пристанищните оператори, както и дейността по постигане сигурност на пристанищата. Предлага се изграждането на нови и разширението на съществуващи пристанища за обществен транспорт с регионално значение и на пристанища да се извършва въз основа на учредено с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията право на строеж върху морското дъно в границите на вътрешните морски води и в териториалното море и върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав. Обемът на правото на строеж се определя в съответствие с одобрения подробен устройствен план. Предлага се право на строеж за разширение на съществуващо пристанище да се учредява без търг или конкурс в полза на собственика на пристанището, а за изграждане на ново без търг или конкурс в полза на лице, което има инвестиционна инициатива по смисъла на действащия закон. Други разпоредби, включени в предлагания проект на закон, имат задачата да се постигне намаляване на административната тежест върху бизнеса опростяване на процедурите за разглеждане на инвестиционни инициативи за изграждане на нови или разширяване и модернизиране на съществуващи пристанища, преди всичко на пристанищата за обществен транспорт. Със законопроекта се предлага да се премине към едностепенна система на устройствено планиране, като на генералния план на пристанището се предоставя статут не на опорен план, а на подробен устройствен план, който се изработва като план за регулация и застрояване за пристанищната територия и като парцеларен план за пристанищната акватория. Урежда се статутът на така наречените „пристани”, като се създава правна възможност този род съоръжения да бъдат използвани съобразно предназначението им от кораби за сезонен превоз на пътници, от други добиващи кораби, различни от риболовните, от специални кораби по смисъла на чл. 5 от Кодекса на търговското корабоплаване и от кораби, предназначени за спомагателни дейности. Със същия текст се урежда на законово ниво и статутът на зимовниците по река Дунав. Към настоящия момент текстове, регламентиращи предназначението и начина на използване на този вид специализирани пристанищни обекти, се съдържат само в подзаконови актове. В законопроекта са включени и въпроси от няколко сфери на дейност – дейността по постигане на сигурност на корабите, пристанищата и пристанищните райони, регистрацията на пристанища, регистрацията на пристанищни оператори, в това число условията и редът за получаване на достъп до пазара на пристанищни услуги. Предлага се да бъдат прецизирани част от действащите текстове на закона чрез поправяне на допуснати при предишни изменения технически грешки, да бъде допълнена системата от определения на специфични термини, използвани в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, чрез създаване на дефиниции и да бъдат извършени необходимите промени в други действащи нормативни актове, непосредствено свързани с с предлаганите промени, да бъдат предвидени срокове за съобразяване на подзаконовите актове по прилагането на закона с предлаганите изменения и допълнения, както и да бъде регламентирано действието на изменените норми спрямо висящи спрямо висящи правоотношения и юридически факти, които са започнали, но не са завършени при действието на досегашната редакция на закона. В хода на дискусията народният представител Емил Радев заяви, че ще подкрепи законопроекта, тъй като с него се подобрява инфраструктурата и сигурността на пристанищата и се регламентира дейността на съоръженията в тях. Със Закона за енергетиката е създаден специален режим за изграждането или разширението на линейни енергийни обекти, а настоящият проект препраща към същия закон при изграждането на подводни линейни енергийни обекти върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море, както и върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав. Опростяването на процедурите за разглеждане на инвестиционни инициативи за изграждане на нови или модернизиране на съществуващи пристанища и премахване на двустепенната система на двустепенната система на устройствено планиране на територията на пристанищата за обществен транспорт ще даде тласък в развитието на пристанищната дейност и ще намали административната тежест върху бизнеса. Народният представител Светослав Тончев също заяви, че ще подкрепи законопроекта, тъй като в него подробно и коректно са разписани норми, уреждащи учредяване право на строеж на подводни обекти, регламентиран е статутът на пристаните и като цяло води до развитие на икономиката на страната. Народният представител Искра Фидосова постави въпроса защо в § 9, т. 2 е предвиден различен режим при учредяване право на строеж за обекти върху речното дъно в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав в сравнение с морското дъно и подчерта, че нормите трябва да бъдат синхронизирани. След проведената дискусия и обсъждане, с 9 гласа „за”, без „против” и 7 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните

Законопроектът въвежда понятието „пристанищен район” с цел смислово уеднаквяване на термините в българското и европейско законодателство, отнасящо се към сигурността на корабите и пристанищата. Предлага се наредбата, регламентираща условията и реда за постигане сигурност на корабите, пристанищата и пристанищните райони, да бъде издавана от Министерския съвет. В нея следва да се определят условията и редът за работа с информацията, съдържаща се в оценките на сигурността и в плановете за сигурност на корабите, пристанищата и пристанищните райони,

извършат проверка или вземат мерки за предотвратяване или търсене на отговорност за действия, извършени от кораб, намиращ се във вътрешните водни пътища, при наличието на данни, че е извършил, извършва или се подготвя да извърши действия, с които нарушава суверенитета, изключителните права или юрисдикция. вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за”, без гласове „против” и с 4 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства,

Дебатите са открити. Народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма. Поставям на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Гласуваме.

Уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Борисов и директор на дирекция „Правна” към същото министерство – госпожа Красимира Стоянова. Режим на гласуване.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6 и предлага следната редакция: „§ 6. (1) За информационни системи, разработени или в процес на разработка към датата на влизане в сила на този закон, се прилагат разпоредбите на този закон.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение съгласно Правилника за организацията за предложения между първо и второ четене по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България на три дни, тъй като по него няма нито един народен представител, който да е гласувал „против”. Поставям на гласуване направеното процедурно предложение.

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на госпожа Деница Вълкова – заместник-министър на правосъдието.

„Закон за изменение и допълнение на Търговския закон”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 в изречение първо накрая се добавя „или устава”, в изречение второ думите „акционерно дружество към” се заменят с „капиталово дружество към дружествения договор или”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 1 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 2.

По § 3 има предложение от народния представител Христо Бисеров – § 3 се отменя. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Светослав Тончев и Ивайло Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. Създава се чл. 303а: „Срок при парични задължения Чл. 303а. (1) Страните по търговска сделка могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 60 дни. По изключение може да бъде договорен и по-дълъг срок, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави.

добрите нрави. (3) Ако не е уговорен срок за плащане, паричното задължение трябва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактура или на друга покана за плащане. Когато денят на получаване на фактурата или поканата за плащане не може да се установи или когато фактурата или поканата са получени преди получаване на стоката или услугата, срокът започва да тече от деня, следващ деня на получаване на стоката или услугата, независимо че фактурата или поканата за плащане са отпреди това. (4) Когато договорът или закон предвижда преглеждане или приемане на стоката или услугата, срокът по ал. 3 започва да тече от приемането или от приключването на преглеждането, ако фактурата или поканата за плащане са получени преди това. Срокът за преглеждане или приемане е 14 дни от получаване на стоката или услугата. По изключение може да бъде договорен по-дълъг срок за преглеждане или приемане, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Светослав Тончев и Ивайло Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. Създава се чл. 309а: „Неизпълнение на парично задължение Чл. 309а. (1) Когато кредиторът е изпълнил задълженията си, а длъжникът е в забава за плащане, ако не е уговорено друго, кредиторът има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, както и на обезщетение за разноски за събиране на вземането в размер на не по-малко от 80 лева, без да е необходима покана. Кредиторът може да търси обезщетение за действително претърпените вреди и направени разноски за събиране в по-висок размер съобразно общите правила. (2) Когато е уговорено разсрочено плащане, обезщетенията по ал. 1 се дължат съответно за забавените вноски. (3) Ограничаване на отговорността по ал. 1 и 2 може да бъде уговорено, само ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави. Ограничаване на отговорността е недействително, когато длъжникът е публичен възложител.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 4 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 3.

Предложение от народните представители Светослав Тончев и Ивайло Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 4: „§ 4. В чл. 324 думите „в течение на времето, необходимо според обстоятелствата” се заличават.”

Предложение от народните представители Светослав Тончев и Ивайло Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 5: „§ 5. В чл. 327 се създава ал. 3: „(3) Относно сроковете на плащане се прилагат съответно общите правила на Глава

По § 5 има предложение от народния представител Христо Бисеров. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Янаки Стоилов и Емил Радев. Комисията подкрепя предложението.

Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо: 1. парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването й,

Предложение от народните представители Янаки Стоилов и Емил Радев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 7: „§ 7. В чл. 645, ал. 4 след думата „свръхзадължеността” се добавя „но не по-рано от 1 година преди подаването на молбата”.”

Параграф 6 – предложение от народния представител Христо Бисеров: В § 6 се отменя т. 1. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Янаки Стоилов и Емил Радев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 8: „§ 8. В чл. 646 се правят следните изменения и допълнения: 1. В заглавието думата „Нищожност” се заменя с „Недействителност”. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Могат да бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността следните действия и сделки, извършени от длъжника след началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, посочените в т. 1-3 срокове преди подаване на молбата по чл. 625: 1. изпълнение на неизискуемо парично задължение, независимо от начина на изпълнението, извършено в едногодишен срок; срок; 2. учредяване на ипотека или залог за обезпечаване на необезпечено от длъжника дотогава вземане срещу него, извършено в едногодишен срок; 3. погасяване на изискуемо парично задължение на длъжника, независимо от начина на изпълнението, извършено в 6-месечен срок.”

година. (4) Знанието по ал. 3 се предполага, когато: 1. длъжникът и кредиторът са свързани лица, или 2. кредиторът е знаел или е бил в състояние да узнае обстоятелства, въз основа на които може да се направи обосновано предположение за наличието на неплатежоспособност или свръхзадълженост. 1 и 3 не се прилагат, ако изпълнението е в кръга на обичайната дейност на длъжника и когато: 1. е извършено съобразно уговореното между страните едновременно с предоставянето на равностойна стока или услуга в полза на длъжника или до 30 дни след падежа на паричното задължение, или 2. след извършване на плащането кредиторът реално е предоставил на длъжника равностойна стока или услуга. (6) Алинея 2, т. 2 не се прилага, когато залогът или ипотеката са учредени: преди или едновременно с предоставянето на кредит на длъжника; 2. да заместват друго вещно обезпечение, което не може да бъде обявено за недействително според правилата на този раздел; 3. за обезпечаване на кредит, предоставен за придобиване на предмета на залога или ипотеката. (7) Недействителността по ал. 2 не засяга правата, които добросъвестни трети лица са придобили възмездно преди вписването на исковата молба. Недобросъвестността се предполага до доказване на противното, ако третото лице е свързано лице с длъжника или с лицето, с което длъжникът е договарял.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 9: „§ 9. Член 647 се изменя така: „Отменителни искове Чл. 647. (1) Освен в предвидените от закона случаи могат да бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността следните действия и сделки, ако са извършени от длъжника в посочените в т. 1-6 срокове преди подаване на молбата по чл. 625: 1. безвъзмездна сделка, с изключение на обичайното дарение, по която страна е свързано лице с длъжника, извършена в тригодишен срок; 2. безвъзмездна сделка, извършена в двугодишен срок; срок; 3. възмездна сделка, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото, извършена в двугодишен срок, но не по-рано от датата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността; 4. учредяване на ипотека, залог или лично обезпечение за чужди задължения, извършено в едногодишен срок, но не по-рано от датата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността; 5. учредяване на ипотека, залог или лично обезпечение за чужди задължения в полза на кредитор, който е свързано лице с длъжника, извършено в двугодишен срок; 6. сделка, която уврежда кредиторите, по която страна е свързано лице с длъжника, извършена в двугодишен срок. срок. (2) Алинея 1 се прилага и за действия и сделки, извършени от длъжника в периода между подаване на молбата по чл. 625 и датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност. (3) Недействителността по този член не засяга правата, които трети добросъвестни лица са придобили възмездно преди вписването на исковата молба.

свързан с производството по несъстоятелност, може да предяви синдикът, а при негово бездействие – всеки кредитор на несъстоятелността, в едногодишен срок от откриване на производството, съответно от момента на обявяването на решението по чл. 632, Ако прихващането е извършено след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, срокът тече от извършването на прихващането. (2) В случаите по ал. 1 синдикът, съответно кредиторът може да предяви и обусловените от посочените искове осъдителни искове за попълване на масата на несъстоятелността. (3) Когато искът е предявен от кредитор, съдът служебно конституира синдика като съищец. При предявен от кредитор иск по ал. 1 друг кредитор няма право да предяви същия иск, но може да встъпи като съищец не по-късно от първото по делото заседание. (4) В производството по обявяване на недействителност на сделка или действие, презумпцията по чл. 135, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите се прилага за всички свързани лица. лица. (5) Иск по ал. 1 се предявява пред съда по несъстоятелността. Влязлото в сила решение има действие за длъжника, синдика и всички кредитори. (6) В производствата по предявени искове по ал. 1 държавни такси за всички инстанции не се внасят предварително. Ако искът бъде уважен, следващите се държавни такси се събират от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавните такси се събират от масата на несъстоятелността.”

§ 1г: „§ 1г. „Публичен възложител” по смисъла на този закон е всяко лице по чл. 7 от Закона за обществените поръчки.”

„Допълнителна разпоредба”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

Предложение от народните представители Светослав Тончев и Ивайло Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 13: „§ 13. Параграфи 2-5, 11 и 16 не се прилагат за договорите, сключени до 15 март 2013 година.” Няма. Гласуваме § 1 в редакцията на комисията по доклада.

от този закон производства по несъстоятелност и искови производства за попълване масата на несъстоятелността. (2) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон предявените искове по досегашните разпоредби на чл. 645, ал. 4, чл. 646, ал. 2, т. 1 и 3, чл. 647 и 649, по които производствата са висящи, могат да бъдат оттеглени без съгласието на ответниците, независимо от фазата, в която се намира производството.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 15: „§ 15. Предявените до влизането в сила на този закон искове по чл. 646, ал. 2, т. 2 и 4 се решават по досегашния ред.” Изказвания? Няма. Гласуваме § 15 в окончателната му редакция по доклада на комисията.

а с това и Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги,

а именно господин Борислав Богоев – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, госпожа Румяна Герова – държавен експерт в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” към Министерството на финансите, и госпожа Невена Димитрова – експерт към Министерството на финансите. Моля, госпожо председател, да се подложи на гласуване процедурното предложение.

предложение. Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете гостите в залата.

г.: 1. застрахователни договори; 2. споразумения между страните, с които се продължават застрахователни договори, които не съдържат клауза за автоматично подновяване и които са сключени до 20 декември 2012 г. включително. включително. (2) За договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително, отчитането на пола като актюерски фактор при определяне размера на застрахователната премия се допуска, в случай че застрахователите ползват надеждна и редовно актуализирана публична статистическа информация, от която е видно определящото значение на пола. (3) Не Не е налице сключване на договори и споразумения по смисъла на ал. 1: 1. при автоматично подновяване след 20 декември 2012 г. на застрахователни договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително; 2. при коригиране след 20 декември 2012 г. на отделни елементи на застрахователни договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително, когато тези корекции са резултат на предварително договорени параметри и съгласието на застрахованото лице не е необходимо; 3. когато застрахованото лице с едностранно волеизявление след 20 декември 2012 г. привежда в действие допълнителни застраховки, за чиито условия е постигнато предварително съгласие в договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително. включително. (4) При прехвърлянето на застрахователен портфейл, съставен от застрахователни договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително, от един застраховател на друг, спрямо прехвърляните застрахователни договори в процедурата по прехвърлянето на портфейла след 20 декември 2012 г. чл. 65а не се прилага.” Изказвания? Няма. Гласуваме § 4 по доклада на комисията.

Гласуваме наименованието на „Заключителни разпоредби”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В Кодекса за социално осигуряване

при определяне размера на пожизнената пенсия във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.”; б) в ал. 8: аа) създава се нова т. 1: „1. не са спазени

за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, сключени след 20 декември 2012 г. (2) За пенсионни договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително, отчитането на пола като актюерски фактор при изчисляване размера на пожизнената пенсия се допуска, в случай че пенсионноосигурителното дружество ползва надеждна и редовно актуализирана публична статистическа информация, от която е видно определящото значение на пола. Страните по договорите по изречение първо могат да уговорят, че изчисляването на пенсиите, изплащани след 20 декември 2012 г., ще се извършва въз основа на биометричните таблици, които ще се използват за изчисляване размера на пенсиите по пенсионните договори, сключени след тази дата.” Изказвания? Няма. Гласуваме § 3 в редакцията на комисията по доклада.

§ 4: „§ 4. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон пенсионноосигурителните дружества, които предлагат изплащане на пожизнени пенсии от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване въз основа на биометрични таблици, различни за двата пола, представят за одобрение биометричните таблици,

Закона за здравното осигуряване в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 60 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:

на здравноосигурителното дружество се прилага Кодексът на застраховането.” 2. В § 32 се създава ал. 4: „(4) За договорите за доброволно здравно осигуряване по алинеи 1, 2 и 3 се прилагат членове 65а,

Второ четене на законопроекта за предучилищното и училищното образование.

уважаеми колеги! Продължаваме с чл. 31, по който има предложение от народните представители Ивелин Николов и Валентина Богданова чл. 31 след думите „...за подкрепа на личностното развитие” се добавя „областните ресурсни центрове за подпомагане на обучението и възпитанието на децата и учениците със специални образователни потребности”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на народните представители Ивелин Николов и Валентина Богданова, което комисията не подкрепя.

„областните ресурсни центрове за подпомагане на обучението и възпитанието на децата и учениците със специални образователни потребности”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32. Няма. Гласуваме предложението на народните представители Ивелин Николов и Валентина Богданова, което комисията не подкрепя.

Сега гласуваме чл. 33 по вносител.

се добавя „областните ресурсни центрове за подпомагане на обучението и възпитанието на децата и учениците със специални образователни потребности”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33. Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на народните представители Ивелин Николов и Валентина Богданова, което комисията не подкрепя.

2, т. 5 и т. 7 думата „компетентности” да се замени със „знания и умения”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Гласуваме наименованието на Раздел ІІ.

по вносител. Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

предложение от народния представител Емил Димитров: „В чл. 37 се правят следните допълнения: 1. В ал. 2 се създава т. 3: „3. професионални гимназии по селско стопанство, горско стопанство или ветеринарна медицина”. 2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на професионалните гимназии по ал. 2, т. 3, които са държавни и общински”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Богданова и Николов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Искра Фидосова. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Катя Чалъкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Катя Чалъкова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37:

2. професионални гимназии. (3) Неспециализираните училища са общински, с изключение на професионалните гимназии по ал. 2, т. 2, които са държавни.

след решение на общинския съвет професионалните гимназии могат да бъдат и общински, когато осъществяват обучение по професии, значими за устойчивото развитие на общината. (5) Неспециализирани училища по предложение на министъра на образованието, младежта и науката могат да бъдат обявени за училища с национално значение с решение на Министерския съвет. (6) С решението по ал. 5 общинските неспециализирани училища се обявяват за държавни. (7) При отпадане на обстоятелствата за обявяване на неспециализирано училище за национално, с изключение на професионалните гимназии, то придобива статут на общинско с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието, младежта и науката след решение на съответния общински съвет. (8) Решенията на Министерския съвет по ал. 5 и 7 се обнародват в „Държавен вестник.” Няма. Преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Емил Димитров, което комисията не подкрепя.

Гласуваме чл. 37 в редакцията на комисията по доклада.

(V-XII или VIII-XII клас включително);” В чл. 38 да се добави нова алинея 5 със следното съдържание: „(5) Училищата по математика и технологии са общински или държавни.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Станислав Станилов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 38: „Чл. 38. (1) Специализирани са училищата за подготовка на кадри в областта на спорта, изкуствата, културата и за нуждите на вероизповеданията.

(3) Спортните училища са държавни или общински. Държавни са спортните училища, определени по критерии и при условия и по ред, определени в Закона за физическото възпитание и спорта. (4) Училищата по културата и училищата по изкуствата са държавни.” Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на народните представители Валентина Богданова и Ивелин Николов, което комисията не подкрепя.

Гласуваме текста на чл. 38 по доклада на комисията.

училища. (2) Духовни са училищата, открити по искане на религиозни институции, регистрирани при условията и по реда на Закона за вероизповеданията. В тях може да се обучават ученици, придобили основно образование.”

чл. 41 – предложение от народния представител Огнян Стоичков. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Катя Чалъкова, направено по реда на чл. 73, ал. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 41: „Чл. 41. (1) Училищата са дневни и вечерни. (2) Училищата по чл. 37, 38, 43 и 45 се откриват като дневни училища. При условията и по реда на този закон в тях могат да се организират

и за лица, навършили 14 години. (4) При условията и по реда на този закон във вечерните училища може да се организират самостоятелна и индивидуална форма на обучение.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 41 в редакцията на комисията по доклада.

т. 4: „4. за обучение и подкрепа на ученици с умствена изостаналост, с множество увреждания, с разстройства от аутистичния спектър”. В чл. 43, ал. 2 след думите: „и общежитие” се добавя: „ , а специалните училища по ал. 1, т. 4 могат да са от интернатен или полуинтернатен тип”. В чл. 43, ал. 3 се изменя така: „В специалните училища по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се провежда обучение за завършване на клас и за придобиване на основно и средно образование”. В чл. 43 се създават нови: „(4) В специалните училища по ал. 1, т. по ал. 1, т. 4 се провежда обучение за завършване на клас, без придобиване на основна степен на образование и се поставят оценки само с качествен показател. (5) В специалните училища се осигурява и обучение за придобиване на професионална квалификация или професионални умения по част от професията/специалността.”

Предложение от народните представители Богданова и Николов: „В чл. 43, ал. 1 да се добави нова точка 5: „училище „Втори шанс”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43. Изказвания? Няма. Първо гласуваме предложението на народните представители Ивелин Николов и Валентина Богданова, което комисията не подкрепя.

Сега гласуваме предложението на народните представители за нова т. 5 в чл. 43, ал. 1, което комисията не подкрепя.

Гласували 72 народни представители: за 70, против 2, въздържали се няма. Предложението е прието.

Няма. Гласуваме членове 44, 45 и 46 по вносител.